Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava i čl. 172., 204. i 206. Poslovnika Hrvatskog sabora. Sukladno čl. 206. Poslovnika, prigodom utvrđivanja dnevnog reda, prihvaćen je prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno čl. 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno čl. 197. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Sada bih molio da u ime predlagatelja poštovana ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek da dodatno obrazloženje navedenog prijedloga zakona. Ministrice, izvolite. Hvala vam g. predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Pred vama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara koji se donosi, ove izmjene i dopune se donose iz nekoliko ključnih razloga. U prvom redu radi se o usklađivanju s uredbom vijeća, Europskog parlamenta i vijeća o unosu i uvozu kulturnih dobara i to u prvom redu u dijelu kojim se uređuju formulari i obrasci i prekršajne odredbe, zatim o usklađenju sa Zakonom o gradnji i isto tako određenim usklađenjima vezano uz elementarne nepogode zbog ove situacije koja je zadesila Zagreb i dvije okolne županije. To su i razlozi zbog kojih Vlada predlaže da se ove izmjene i dopune usvoje u hitnoj proceduri. Dakle, u prvom redu usklađenje s uredbom, ali smatramo da zbog ovih okolnosti potresa i usklađenje sa Zakonom o gradnji s obzirom da se ovim zakonom predviđaju skraćenja određenih procedura bi bilo važno da se taj zakon usvoji po hitnoj proceduri. Dozvolite mi da u kratkim crtama istaknemo ona područja na koje se ove izmjene i dopune odnose. U prvom redu spomenula bih da uvodimo pojam „arheološkog parka“ s obzirom na veliki interes različitih naših JLS za uređenjem, za uređenjem, boljim upravljanjem, a onda i na neki način iskorištavanjem i prezentiranjem za javnost i za turiste arheoloških parkova zapravo taj se koncept uvodi u zakon kao poseban Isto tako pojam „konzervatorskog elaborata“ koji ću obrazložit malo kasnije kad budem govorila o članku u kojem se usklađujemo sa Zakonom o gradnji. Skrenula bih pažnju na čl. 7. podst. 4. gdje uvodimo pojam „memorijalnog područja“ među različite definicije kulturnih dobara. Ovo je i u skladu s naporima naše Vlade da se urede registri i da se zapravo i određenim iskoracima u području obilježavanja mjesta memorijalne baštine zapravo i za ona područja ili događaje koji nemaju svoju materijalnu vrijednost u smislu spomeničke povjesničarsko umjetničke valorizacije nego u nekom drugom smislu da se u, uključi u registar kulturnih dobara. U čl. 47. uređujemo pitanje odobrenja za arheološka istraživanja. Oko toga je bilo dosta reakcija i u javnoj raspravi, a to se odnosi na one amatere koji koriste metal detektore i zapravo kao amateri istražuju određena arheološka područja. Među njima doista ima onih koji to rade uz uz određeni nadzor arheologa odnosno konzervatora. Međutim, postoje i oni koji se bave nečasnim, pa i kriminalnim radnjama i zato vrlo precizno uređujemo zabranu pregleda arheoloških zona detektorima za metal ili drugim sličnim uređajima bez prethodnog odobrenja nadležnih tijela. Dakle, jako je važno ako se itko s tim bavi amaterski da to bude uz vrlo strogi nadzor da ne bi došlo do nelegalnog prikupljanja, pa onda i nelegalnog stavljanja u promet. Uredili smo pitanje nadzora nad obavljanjem podvodnih aktivnosti. Skrenula bih pažnju na čl. 53. st. 3. u kojem se govori o podacima o stanju kulturnog dobra koji se unose u informacijski sustav kulturne baštine. Ovo je samo jedna rečenica. Međutim, iza nje stoje 3.g. rada na izradi novog GIS referenciranog registra kulturne baštine u skladu s prioritetima naše Vlade da se zapravo maksimalno dovede do transparentnosti za naše građane svih podataka i svih registara koje posjedujemo. Radili smo na ovom novom GIS referenciranom registru, on je sad u fazi testiranja i on će omogućiti građanima ne samo pretragu tekstualnih baza podataka odnosno uvida u katastar itd., nego će omogućiti na jedan lako pretraživ način je li neko područje ili neka specifična građevina zaštićena kao kulturno dobro, a osim toga taj će se registar povezati i sa svim drugim registrima koji se tiču, dakle i Zakona o gradnji odnosno ishođenja građevinskih dozvola, ali i pitanja vlasništva katastra itd. Ono što bih željela isto tako istaknuti je da predviđamo donošenje Pravilnika o sadržaju sustava mjera zaštite za kulturna dobra, te stupnjeva zaštite za nepokretna kulturna dobra. Ovo će bit još jedan iskorak uz registar o kojem sam govorila, koji je georeferenciran. Isto tako i ovaj pravilnik koji će zapravo svim građanima koji planiraju poduzeti neka, neke radove na kulturnim dobrima i onima koji u tome sudjeluju, da ste projektant i svi ostali, dati vrlo jasne parametre i kriterije o osnovnim uvjetima i mjerama zaštite za pojedini tip kulturnog dobra. Članci 10., 11., 12., 13., dakle, izmijenjeni čl. 60., 61., 61.a i b, odnose se na usklađivanje ovog zakona sa izmjena Zakona o gradnji, dakle omogućuju da konzervatorska služba u cijelosti preuzme svoju obvezu i rokove u odnosu na izdavanje e-Dozvola. O izdavanju e-Dozvola bilo je dosta riječi i u javnosti i ovdje u Saboru kad se mijenjao zakon. Dakle, ovim izmjenama mi omogućujemo da konzervatorska služba može jednako tako ispuniti svoje obveze u kratkim rokovima. Ovdje bih samo istaknula uvođenje instituta konzervatorskog elaborata, dakle ono što sam spomenula kad sam govorila o pojmovima. U slučaju kad se izdaje građevinska dozvola za neko kulturno dobro na kojem se predviđaju složeniji zahvati ili koje je složenije u svojoj strukturi, a kako bi se omogućilo ishođenje građevinske dozvole u u rokovima kakvima se očekuju, uvodi se ovaj institut konzervatorskog elaborata koji će omogućiti da se spomenik valorizira, da se odredimo prema svom sustavu mjera i da zapravo temeljem toga imamo gotovu situaciju u kojoj građanin u predviđenim rokovima može ishoditi e-Dozvolu odnosno započeti sa svojom investicijom. Spomenula sam, naravno, da je jedan od ključnih razloga uopće za izmjene ovih, ovog zakona, izmjene i dopune bilo usklađenje s uredbom. To je regulirano u čl. 15., dakle čl. 70. u kojem se mijenjaju određene odredbe vezano uz uredbu. Skrenula bih pažnju na čl. 17. koji se odnosi na elementarne nepogode. Naime, mi smo tijekom rada na ovim izmjenama i dopunama, nažalost, doživjeli ovu katastrofu u Zagrebu. Postupili smo, što se tiče Ministarstva kulture, na način na koji smo postupali i nakon ranijih potresa u RH, ali i u postupku ratnih šteta. Dakle, ja sam donijela kao ministrica u roku od 2 tjedna odluke o popisivanju šteta na kulturnim dobrima, prvo nepokretnim, zatim pokretnim, formirali smo 20-tak timova, ministarstvo će kroz jedno 20-tak dana taj kompletan posao usklađen sa međunarodnom metodologijom završiti, međutim ta postupanja nisu bila do kraja definirana zakonom, zakon je bio tu dosta dosta općenit i u tom smislu mi smo dodali članke 3. i 4. koji detaljno uređuju postupanje Ministarstva kulture, dakle uređuje se način na koji je potrebno obaviti popis šteta i isto tako u svrhu ublažavanja ili uklanjanja nastale štete, ministar kulture je dužan donijeti program mjera zaštite i obnove kulturnih dobara u suradnji s jedinicama lokalne i područne samouprave, dakle to je ono što mi ovih mjesec i pol dana u u Zagrebu i u području ovih dviju županija već radimo, a sad smo to unijeli u zakon i predlažemo da prihvatite takav tekst koji će onda, naravno, nadajmo se da takvih situacija neće biti puno ili neće biti česte, ali točno utvrditi mehanizme postupanja. Još jedna važna izmjena odnosi se na unošenje u zakon procedura vezano uz plan upravljanja. U ovom trenutku s obzirom na obveze UNESCO-ove konvencije, mi smo u obvezi donijeti planove upravljanja za ona dobra koja su upisana na UNESCO-ov popis kulturnih dobara. Međutim, ta obveza ne postoji za druge a posebno se to odnosi na arheološke lokaliteta, arheološke parkove i arheološka nalazišta, dakle ovdje ne govorimo o upravljanju imovinom, da ne bi bilo nejasno, nego govorimo o upravljanju vrijednostima. Dakle, bez obzira tko je onaj, tu je vrlo često, pogotovo u slučaju arheoloških parkova, kao i parkova prirode ili nacionalnih parkova, vrlo mješovito vlasništvo, međutim mi govorimo o uspostavljanju sustava upravljanja vrijednostima ili ono to u međunarodnim konvencijama se naziva "Value based" kako bi se takvim vrijednim lokalitetima ili spomeničkim kompleksima upravljalo na način da se čuvaju njihova spomenička svojstva, ali da se istovremeno mogu staviti u različite tipove iskorištavanja ili upotrebe. Na kraju, usklađujemo jedan cijeli niz prekršajnih odredaba, to sam uvodno rekla, u najvećoj mjeri vezano uz Uredbu EU parlamenta i vijeća. Evo, to su najvažniji elementi ovih izmjena i dopuna zakona, tu smo da odgovorimo na bilo kakva pitanja i ja se nadam da ćete nas podržati i da ćete potvrditi odnosno izglasati ove izmjene i dopune. Hvala. idemo redom sa replikama. Prvi je na redu poštovani kolega, oprostite, kolega Panenić, izvolite. Kad prođu replike, onda će biti stanka. Izvolite kolega Bulj. Hvala lijepo. Uvažena ministrice, kad govorimo o kulturnim dobrima i ovom zakonu i prepisivanju direktiva i uredbi, ja bi vas podsjetio na ono što se događalo već, ima dvije godine, a nismo taj problem riješili. Nismo riješili kuću strave u središtu grada Sinja, Vrcanov obor koji ste upoznati. To je na vrhu alkarskog trkališta gdje su životi građana ugroženi, o tome smo govorili, pisali, grad Sinj se očitovao, to je kuća koja je znači u stečaju, vlasnik je, ona je proglašena kulturnim dobrom, tu se djeca igraju, blizu su škole, evo sam slika ovdje, govorili smo da je to jedino što možemo napraviti. Što je prioritet? Ili sigurnost naših ljudi i građana ili da ova kuća strave i ove vatice od 300 kg koje padaju da se maknu. Do sada ništa niste poduzeli. Molim vas kako ćete …/Upadica: Hvala vam/…zaštiti ljude i njihovo zdravlje? **Jandroković, Gordan Hvala vam g. zastupniče. Pa mi smo više puta i vama odgovorili i gradonačelnici, ovaj dio zakona nije sad u izmjeni. Dakle, zakon vrlo jasno govori što lokalna samouprava može poduzeti u slučaju ako se ugrožava život građana. Dakle, ništa ne sprječava. Što se tiče Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara vas u Sinju da postupite onako kako trebate da biste sačuvali život sinjskih građana,

Izvolite. a drugo je ovo što ste spomenuli dorade vezano uz elementarne nepogode, konkretno u slučaju potresa i poplava. Da li to znači da konzervatorska struka do sad nije mogla izvršit svoje obaveze u kratkim rokovima, a sada će ovaj čl. 17. koji ste spomenuli, ovlasti ministrice, dakle da do sad to nije bilo uređeno na adekvatan način, a ovaj potres nedavno u Zagrebu je zapravo ubrzao potrebu donošenja ovog članka, dakle vezano uz elementarne nepogode. Hvala lijepo. Hvala vam gđo. zastupnice. U ovom konkretnom slučaju je specifična situacija jer Grad Zagreb je jedini grad čiji konzervatorski odjel, dakle Gradski zavod za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara nije sastavni dio Ministarstva kulture. Međutim, s obzirom na razmjere potresa i šteta u Zagrebu, mi smo odmah isti dan sazvali sastanak i preuzeli kolegijalnu suradnju i pomoć jer gradski zavod to ne bi bio mogao sam i poduzeli sve korake, dakle donijela sam odluku o procjeni, o popisu i procjeni šteta, sve smo to napravili znajući da će se to morati napraviti, a sad zakonom to predlažemo da se definira, da to ne bude postupanje koje ovisi, neću reći o dobroj volji ministra ili ministrice ili ministarstva, nego da to postane obveza koja se odnosi na postupanje u slučaju svake elementarne nepogode. Dakle, hitan popis šteta i …/Upadica: Hvala/… hitno donošenje mjera zaštite. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem g. predsjedniče. Poštovana ministrice, ovaj izvorni zakon je pisan 1999.g., više puta je mijenjan. Tada kad je on donesen, RH nije proglasila zaštićeni ekološki ribolovni pojas. On je proglašen 2003., pa je kasnije njegova, njegovo stupanje na snagu pomaknuto, ali u svakom slučaju on danas je na snazi. U čl. 69. vi spominjete unutarnje morske vode, teritorijalno more. Sigurno je, to nema dvojbe da je dio arheoloških nalazišta se nalazi i u ZERP-u, u zaštićenom ekološkom ribolovnom pojasu. Bilo bi dobro da Vlada intervenira tim izmjenama i uvede još jedan dodatni prostor ZERP jer je on nesporan, RH tamo ima tu jurisdikciju odnosno suverena prava. I druga stvar, sve što se nalazi na moru i na morskom dnu, a morsko dno je epikontinentalni pojas. Dakle ne, teritorijalno more, ne unutar, unutarnje morske vode bilo bi dobro da se možda

Poštovani g. zastupniče, u ovoj fazi nismo se referirali na taj dio zakona. Međutim, napomenut ću da je UNESCO 2001. Ili '03., 2001. donio podvodnoj, zaštiti podvodne arheološke baštine. RH je bila 3. država u svijetu koja je tu konvenciju ratificirala. U RH djeluje Međunarodni centar kategorije 2 UNESCO za zaštitu podvodne kulturne baštine i prepoznati smo kao pioniri ili kao zemlja koja možda i na najbolji način štiti svoju podvodnu arheološku baštinu. S obzirom na kompleksnost pravne stečevine u dijelu prava mora, ova konvencija je omogućila režime zaštite kulturnih dobara ne ulazeći u specifičnosti različitih,

Hvala lijepo. Poštovana gđo. ministrice, naveli ste u obrazloženju kao što to piše i u tekstu koji prati izmjene i dopune zakona da je nekoliko odredbi bilo uvjetovano posljedicama ovoga potresa u Zagrebu. Podsjećam, zakon je osnovni donesen 1999., 3.g. nakon razornog potresa u Stonu u kojemu je nastradalo jako mnogo kulturnih spomenika i do danas je mijenjan 12 puta. Vi ste u vrhu Ministarstva kulture od toga ukupno negdje oko 8.g. Kako je moguće da do sada nije postupovno bilo riješeno djelovanje ministarstva u ovakvim okolnostima? Koržinek, Nina** Mislim da me uvaženi g. zastupniče niste shvatili ili niste slušali kad sam rekla za ovo obrazloženje. Dakle, s obzirom da smo mi u zadnjih 2 mjeseca, mjesec i po dana od potresa u Zagrebu napravili cijeli niz aktivnosti, dakle ustrojili način i metodologiju popisa šteta, pokrenuli timove, gotovo smo pred završetkom popisa, dakle nije postojalo nikakve, nikakvi problemi nisu postojali u postupanju vezano uz, uz elementarne nepogode, mi samo želimo sad ono što jesu dobra, unijeti sa dva dodatna koraka, a ta dva dodatna koraka su definicija kako se provodi popis štete i definicija o tome da se

Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovana gospođo ministrice. Drago mi je što vas vidim u HS-u, to je tek drugi put od ove korona krize da je Ministarstvo kulture došlo pred saborske zastupnike sa prijedlogom izmjena i dopuna određenih zakona. Nažalost, ne kada je riječ o umjetnicima i kulturnim radnicima, o tome ću nešto u pojedinačnoj raspravi, ali mene zanima jeli Ministarstvo kulture uključeno u definiranje zakonskih odredbi koje su vezane za saniranje posljedica potresa u Zagrebu i što su prioriteti Ministarstva kulture koji bi se trebali ugraditi u taj prijedlog zakona? Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite, odgovor. **Obuljen Koržinek, Nina** Hvala gospođo zastupnice. S obzirom da vidim da nas pratite na društvenim mrežama, dakle zainteresirani ste za rad resora kulture, možete na našim stranicama vidjet sve vrlo precizno, imate jednu covid i jednu temu potresi. Sva postupanja Ministarstva kulture od trenutka potresa uključujući prvi sastanak 22.ožujka u 6 sati navečer o kojem postoji zapisnik i sva daljnja postupanja, dakle obrasci, metodologija procjene štete, sva postupanja, upute koje smo dali vezano uz dimnjake. Dakle evo upućujem i vas i sve zastupnike i naravno širu javnost da što se tiče postupanja Ministarstva kulture informirate se, sve je javno objavljeno. Tomislav (HSU)** Hvala predsjedniče. Uvažena ministrice. Ja razumijem da, naveli ste ovdje i covid i potres u Zagrebu, vama je možda to jedan od objekata kada govorimo na teritoriju RH, nama je jedini to objekt, riječ je o obnovama crkava u RH, oni svi koji su ušli u program Ministarstva kulture, njima je sada rečeno da oni stanu zapravo da neće biti sredstava. Vama je isto tako jasno da pojedine faze obnove crkava se ne mogu rastaviti, one se mogu čak i fazno kada se mijenja krovište to je ozbiljan zahvat pa se ne može jedan mjesec raskriti pa nakon 6 mjeseci pokriti crkva. Moje pitanje, što vi namjeravate ili kako možemo pomoći jedinicama lokalne samouprave, tim župnicima koji vode župe da se crkve one koje su počele ozbiljne investicije koje su sada dužne prema izvođačima što da napravimo da im pomognemo. Koržinek, Nina** Hvala vam gospodine zastupniče. Dakle, radi se o tome da je ministarstvo odobrilo sredstva za kulturnu baštinu, nakon toga dogodila se kriza, dogodio se pad prihoda jer jednim dijelom mi u jedinicama lokalne samouprave i u državnom proračunu računamo i na prihode od spomeničke rente. Niti jedan nikakvi radovi koji su koji su hitni ili koji su se počeli izvoditi neće biti niti zaustavljeni, niti odgođeni, dakle svi onima kojima su odobrena sredstva dobili su obavijest da se jave nadležnom konzervatorskom odjelu i ovisno o prioritetima i o fazi obnove nastavit će se s radovima. Dakle, ono što nije zaista žurno će se morati odgoditi, a jedan dio sredstava prenamjenjujemo za hitnu pomoć

Ovo što ste naveli u samom zakonu je jako dobro da se stvara informacijski sustav koji će objedinjavati sve ono što se na terenu utvrdi i tako se kompletirati sve potrebne informacije. Mi koji dolazimo iz krajeva koji ima i jako puno i arheoloških istraživanja, a isto tako jako puno kulturnih dobara to itekako pozdravljamo jer smatramo da i sa ovim konzervatorskim elaboratom moguće će se onda moći bolje aplicirati i za sredstva EU.

Zaista ovaj iskorak koji će se dogoditi punim stavljanjem u funkciju i ISKB-a dakle Informacijskog sustava kulturne baštine omogućit će i transparentni uvid u stanje, bit će u prvom redu jedan alat građanima, ali svakako kao što ste rekli ubrzat će naše procedure. Mi smo inače što nisam spomenula započeli i sa intenzivnijim radom na konzervatorskim podlogama, posebno za urbane cjeline. To su iznimno važni dokumenti jer temeljem njih njih građani točno znaju kakva su, ako tako mogu reć kolokvijalno, pravila igre u odnosu na pojedine zone ili sustave zaštite. postupanjima budemo pravični, jasni, konkretni, transparentni i ono što nam je posebno važno što smo radili najviše u ovom mandatu u svim konzervatorskim odjelima da usuglasimo sve procedure bez obzira gdje se građanin obraća. Hvala predsjedniče Sabora. Poštovana ministrice. Koliko je uništeno kulturnih dobara u ratu i koliko ste uspjeli do sada napraviti i vratiti, da Domovinskom ratu govorim? Znam da je u Vukovaru napravljeno dosta, znam da se radilo i u Vinkovcima na Vučedolu, da su Vinkovci najstarije naseljeno mjesto u Europi. I koliko ste uspjeli i da li je odšteta ikakva plaćena za vraćanje onih kulturnih dobara koji su uništeni i koji smo mi Hrvatska država morali napraviti? Znam da se trudimo, ali koliko je ostalo još neriješeno? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite, Ratne štete popisane za vrijeme dok je još trajao rat, prvo saniranje započeto već tijekom Domovinskog rata, hrvatski primjer poslijeratne obnove ne samo zgrada i kuća nego reći ću npr. urbane cjeline Dubrovnika proglašen na globalnoj razini najboljim primjerom poslijeratne obnove. 32.000 otuđenih, nelegalno odnesenih pokretnih kulturnih dobara od 2001.g. pregovorima bilateralnim sa Srbijom i Crnom Gorom najveći dio toga je vraćen, mi smo taj dio intenzivirali, mogu reći da je još ostalo, oko 1000 komada i to se odnosi na, dakle jedino na pokretna dobra Pravoslavne crkve koja čekaju uređenje prostora gdje će se vratiti …/Hvala vam/…, a vrijeme nam je isteklo, stojim na raspolaganju za sve daljnje informacije. Došli smo do kraja s replikama. Kolega Bulj, tražio je stanku, izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Zakon o kulturnim dobrima, direktive, uredbe se prepisivaju. Međutim, zakoni moraju biti u interesu zaštite kulturnih dobara, ali i zdravlja i sigurnosti naših građana. Zato ministrice, dvi godine u ovome teatru apsurda ping pong prebacivanja s jednih na drugih u slučaju Vrcanovog obora u središtu grada Sinja koji je kulturno dobro, gdje investitor je u stečju i pere ruke od toga, u stečaju, gdje se prebaciva to na konzervatorski odjel, pa grad Sinj triba tražiti od kulturnoga vijeća, pa je građevinska inspekcija rekla da je opasna po život ova, strave u gradu Sinja i mi to vama cijelo vrijeme ukazivamo na koji način ćemo mi to srušiti. Svi ste za rušenje, od grada, konzervatorskog odjela, građevinske inspekcije, al niko ne ruši tu kuću koja ugrožava zdravlje ljudi na području grada Sinja. Svi kad dolazite na sinjsku alku, uvažena ministrice, molio bi kolegu Bačića da sasluša ovaj problem već ako se naslikava na sinjskoj alci, ovo je na vrhu trkališta, na pokretnom kulturnom dobru kad dolazite na sinjsku alku i svi se rugate sa ljudima, pa šta mi moramo? Znači, vi se rugate, pribacivate ping pong na konzervatorijski odjel i ovdje donosite nekakve uredbe i kažete da ovo nije tema gdje su ugrožene stotine ljudi, tisuće ljudi koji kolaju ovdan i odaju. Poglavito baš u te dane. Znate kolko školske djece ovdan prolazi? Pa ova jedna vatica je teška priko 300-400 kg svakodnevno pada ljudima na prolaz, jedini prolaz koji imaju. I vi ovdje govorite da to nije tema. Šta je tema? Prije svega zdravlje ljudi i ovo srušite ministre to je naša obaveza prema građanima i zdravlju jel nema drugog načina.